Virðulegi forseti. Það er mér bæði heiður og ánægja að standa hér í dag sem nýr fulltrúi á Alþingi okkar Íslendinga. Ég vil þakka það traust sem mér hefur verið sýnt og lít á það sem mikla ábyrgð, ábyrgð sem ég tek af fullri alvöru og auðmýkt. Ég er sannfærður um að reynsla mín og rödd mun nýtast í að berjast fyrir þá sem minnst mega sín, fyrir fólkið sem hefur ekki sterkustu röddina, fyrir þá sem glíma við erfiðleika sem flest okkar hafa ekki þurft að glíma við, fyrir börnin sem lifa í fátækt í landi þar sem velsæld er mikil og fyrir eldra fólkið sem byggði upp landið okkar og á skilið áhyggjulaust ævikvöld. Virðulegi forseti. Ég hef miklar væntingar til starfsins hér á Alþingi og það er mjög mikils virði að fá að starfa með fólki sem býr yfir mikilli reynslu og þekkingu á öllum sviðum stjórnmálanna. Ég ætla að læra og ég ætla að leggja mitt af mörkum í að gera þjóðinni gagn og Alþingi kannski að enn betri vinnustað með jákvæðni, bros og lausnir að vopni. Þó svo að við séum ekki alltaf sammála þá trúi ég því að samtalið, rökræðurnar, muni gefa okkur tækifæri sem fáir fá að gera Ísland að betra landi og betri stað til að búa á. Við skulum muna að mælikvarði góðs samfélags er ekki bara hagvöxtur eða tölfræðileg meðaltöl. Hinn sanni mælikvarði góðs samfélags er staða okkar veikustu bræðra og systra og hvernig við komum fram við hvert annað. Við þingheim vil ég segja: Ég hlakka til að vinna með ykkur, læra af ykkur og deila með ykkur þeirri lífsreynslu sem hefur hjálpað mér að verða sá maður sem ég er í dag. Í sameiningu getum við gert Ísland enn betra þar sem enginn er skilinn út undan.

Ég saknaði þess í stefnuræðu hæstv. forsætisráðherra á mánudag að ekki skyldi þar vera vikið einu einasta orði að alvarlegri stöðu íslenskrar tungu í okkar daglega lífi. Við finnum að hið opinbera mál okkar Íslendinga víkur á sífellt fleiri sviðum fyrir ensku. Mjög víða þykir enska raunar sjálfsagt mál, hvort sem það er í verslun eða þjónustu eða jafnvel í enskumælandi ráðum í íslenskri stjórnsýslu. Hér á Íslandi hefur á undanförnum árum verið slegið heimsmet í ófullnægjandi árangri aðfluttra við að læra tungumálið í nýju heimalandi. Aðeins 18% hafa tileinkað sér tungumálið hér á meðan samanburðarlönd státa flest af hátt í 60% árangri í sama flokki. Á sama tíma hefur íbúasamsetning landsins gjörbreyst á tveimur áratugum með nær óheftum innflutningi vinnuafls sem ég veit vel að flestir hér hafa sagt alveg nauðsynlega en ég held þó að fæstir geri sér grein fyrir umfangi þessara breytinga.

Forseti. Það er mikill heiður að vera kjörinn á Alþingi á þessum umbrotatímum um víða veröld. Um leið er ábyrgð okkar mikil. Hér mega okkur ekki verða á mistök sem við getum ekki dregið til baka.

Frú forseti. Við höfum undanfarna daga hlustað á fulltrúa meiri hlutans tala annars vegar um mikilvægi þess að hagsmunir neytenda séu í forgrunni og hins vegar að til standi að endurskoða styrkjakerfi fjölmiðla. Því vil ég beina sjónum mínum hér í dag að nefskattinum eða öllu heldur þeim ósanngjarna og úrelta skatti sem kallast útvarpsgjald. Útvarpsgjaldið er lagt á nánast alla einstaklinga á aldrinum 16–70 ára sem hafa tekjur yfir 2,5 milljónir auk meiri hluta lögaðila. Það er fast gjald óháð tekjum eða notkun. Afleiðingin er sú að þeir sem minnst hafa á milli handanna greiða hlutfallslega mest, t.d. nemur gjaldið tæplega 1% af árstekjum þeirra lægst launuðu á meðan það er innan við 0,1% af árslaunum okkar þingmanna. Hvernig getur það talist sanngjarnt? Vill ríkisstjórnin kannski að allir greiði fasta upphæð í skatt á mánuði óháð tekjum? Þeir sem kjósa að nýta ekki þjónustu Ríkisútvarpsins eða vilja frekar verja peningum sínum í aðra miðla hafa ekkert val. Þeir þurfa samt að greiða. Skatturinn er rukkaður án tillits til þess hvort fólk horfi, hlusti eða hafi yfirhöfuð áhuga á RÚV. Slík skattheimta á ekki rétt á sér. Hún er ósanngjörn og úrelt. Nágrannaþjóðir okkar hafa í auknum mæli yfirgefið nefskatta og innleitt sanngjarnara fyrirkomulag. Vissulega borgum við öll skatta fyrir ýmsa þjónustu sem ekki allir nýta. En það er hlutverk þeirra sem fara með fjárveitingavaldið að forgangsraða skattfé í þágu almennings. Sem betur fer eru ekki allir í þeirri stöðu að geta, líkt og þingmenn Flokks fólksins, beitt sér gegn fjölmiðlum sem þeim mislíkar með því að þrengja að fjárveitingum þeirra. þeirra. Almenningur hefur hins vegar ekki þann möguleika að hætta einfaldlega að greiða til RÚV, sama hversu óánægður hann er með þjónustuna eða fréttaflutninginn. Ég hvet hæstv. ríkisstjórn til að byggja upp sanngjarnara fjölmiðlakerfi og standa þannig raunverulega með neytendum og samkeppni.

Virðulegur forseti. Þrátt fyrir háleit markmið stjórnvalda um að framkvæmdir við ein jarðgöng séu í gangi á hverjum tíma hefur ríkt kyrrstaða í gerð jarðganga á Íslandi í hartnær fimm ár. Forsenda áframhaldandi verðmætasköpunar, sem er undirstaða velferðarríkisins Íslands, er viðhald og áframhaldandi fjárfesting í samgönguinnviðum, þar með talið jarðgöngum. Þessa kyrrstöðu verður að rjúfa og það verður ekki gert nema við förum að hugsa út fyrir boxið. Það er nefnilega merkilegt að sjá að á meðan hér hefur ekki verið stungið niður skóflu í fimm ár þá eru frændur okkar og nágrannar, Færeyingar, á fullri ferð að tengja eyjarnar saman með jarðgöngum. Hvernig stendur á því að 55.000 manna þjóð getur byggt hver jarðgöngin á fætur öðrum á meðan hér á Íslandi hreyfist ekki neitt? Jú, frændur okkar hugsuðu út fyrir boxið. Í Færeyjum er sérstakt gangafélag, Tunnil partafelag, sem er í opinberri eigu. Þetta félag heldur utan um allan rekstur jarðganga í Færeyjum ásamt því að bjóða út og fjármagna framkvæmdir. Samkvæmt mínum upplýsingum eru jarðgöng í Færeyjum mikið til fjármögnuð með hagstæðum lánum frá erlendum lífeyrissjóðum. Lánin eru til 60–80 ára og það er gjaldskylda í öll göng og einn passi gildir fyrir þau öll. Virðulegur forseti. Á komandi vikum mun ég leggja fram þingsályktunartillögu þar sem ég skora á Alþingi Íslendinga og ráðherra samgöngumála að skoða alvarlega stofnun jarðgangafélags Íslands að fyrirmynd Færeyinga. Með nýrri nálgun getum við rofið kyrrstöðuna.

Rannsóknin Áfallasaga kvenna sýnir að 40% þeirra verða fyrir ofbeldi á lífsleiðinni og ein af fjórum konum er beitt kynferðisofbeldi. Tíðni kvenmorða hefur ekki mælst jafn há á Íslandi í yfir þrjá áratugi. Með leyfi forseta: „Ég er bara venjuleg kona að reyna að lifa af í heimi þar sem lífi mínu er ógnað fyrir það eitt að vera kona,“ sagði Ólöf Tara Harðardóttir, sem helgaði líf sitt baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi þar til hún gat ekki meir. Þolendur finna sig knúna, þeir sem hafa til þess styrk, að rísa upp og berskjalda sig aftur og aftur í þeirri von að breyta og hafa áhrif til góðs. Við erum að biðja um öruggt samfélag fyrir öll í stað samfélags sem er samofið ofbeldismenningu og litað af hatursorðræðu. Við biðjum um réttarkerfi sem virkar fyrir þolendur ofbeldis þar sem þeir fá aðild að eigin málum í stað réttarkerfis sem þolendur veigra sér við að leita til því upplifunin er í raun niðurlægjandi. Við hljótum líka öll að vilja samfélag sem trúir þolendum og hlustar í stað þess að þagga niður í þeim, smána með háði, hótunum og áreiti. Í kröfum sem lagðar voru fram í tilefni Kvennaárs 2025 segir m.a. að endurskoða þurfi lög um nauðganir og annað kynbundið ofbeldi, að gera eigi hatursorðræðu refsiverða og tryggja menntun í kynja- og hinsegin fræðum, um birtingarmyndir kynbundins ofbeldis og í samskiptafærni, að brot á nálgunarbanni hafi afleiðingar, nokkuð sem hæstv. dómsmálaráðherra er þegar farinn að vinna að. Ofbeldi er raunveruleg ógn við líf kvenna. Eins og Ólöf Tara sagði, með leyfi forseta: „Jafnvel þótt þær lifi af ofbeldið sjálft er alls ekki víst að þær lifi af afleiðingarnar.“ Látum minningu Ólafar Töru og baráttu hennar vera okkur hvatning á þessu kjörtímabili. Vinnum saman að því að útrýma kynbundnu ofbeldi.

Frú forseti. Þann 20. janúar síðastliðinn fæddist drengur á Seyðisfirði og voru fluttar fréttir af því í öllum helstu miðlum landsins. Af hverju þótti þessi tiltekna fæðing barns fréttnæm? Jú, vegna þess, virðulegi forseti, að þetta var í fyrsta skipti í rúm 32 ár sem barn fæðist á Seyðisfirði og eingöngu um heppni að ræða í því ófremdarástandi sem ríkti vegna veðurs á svæðinu, og hluti Seyðisfjarðar rýmdur, að ljósmóðir sem reyndar hefur hætt störfum er búsett á Seyðisfirði. Í frétt sem birtist samdægurs kom fram að allt hefði sem betur fer farið vel að lokum og að móður og barni heilsaðist vel og sendi ég þeim mínar hamingju- og velfarnaðaróskir. Í bókun um samgöngumál á Austurlandi frá stjórnarfundi 31. janúar sem Samband sveitarfélaga á Austurlandi sendi Þingmönnum Norðausturkjördæmis segir, með leyfi forseta: „Í ljósi þess ástands sem skapaðist 19.–20. janúar á Seyðisfirði, þegar íbúar lokuðust inni í firðinum vegna ófærðar á sama tíma og rýma þurfti stór svæði í bænum vegna snjóflóðahættu, stjórn SSA rétt að minna á ályktun sína frá haustþingi 2024 þar sem lögð var áhersla á að ríkisvaldið standi við fyrirheit um öruggt og greiðfært vegakerfi innan landshlutans. Við þessar aðstæður fæddi kona barn á Seyðisfirði í fyrsta skipti í 32 ár. Aðstæður voru mjög ótryggar þar sem eina leiðin burt úr firðinum var með varðskipi. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem slíkt ástand skapast á Austfjörðum og er skemmst að minnast þess þegar snjóflóð féllu í Neskaupstað árið 2023. Mikilvægt er að stjórnvöld hefji framkvæmdir hið fyrsta við að tengja Austurland saman sem eitt svæði en Fjarðarheiðargöng eru tilbúin til útboðs og eru fyrsti áfanginn í þeirri gangaframkvæmd sem þarf að fara í til að tryggja að allir Austfirðingar komist með öruggum hætti á Fjórðungssjúkrahús í Neskaupstað og í sjúkraflug frá Egilsstaðaflugvelli. Eingöngu með hringtengingu samgangna verður fjölkjarnasamfélagið Austurland að einu atvinnu- og þjónustusvæði sem getur vaxið áfram á eigin forsendum og verðleikum.“ Ég tek heils hugar undir hvert einasta orð frá Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi og skora á þingheim, og þá sérstaklega nýja ríkisstjórn og nýjan samgönguráðherra, að setja þessar mikilvægu framkvæmdir á dagskrá sem fyrst. Austfirðingar hafa beðið of lengi.

Ég óska nýrri ríkisstjórn velfarnaðar í störfum sínum og ekki síst í orkumálunum sem þegar hafa orðið bitbein í þessum sal. Megi traust ríkja í nýtingu okkar fjölbreyttu og verðmætu auðlinda og ekki síður í náttúruvernd, orði sem ég hef saknað að sé nefnt með skýrum hætti hér í þingsal. Í áframhaldandi umræðu um orkumál þarf að hafa í huga að staða mála getur breyst hratt. Horfum áratug aftur í tímann. Þá var álverið í Helguvík blásið af, það var nægt framboð af raforku á lágu verði og heimsfaraldurinn hjálpaði þar til því að hagkerfi heimsins drógust saman. Þetta gjörbreyttist hins vegar, eins og við þekkjum, á stuttum tíma eftir Covid. Bitcoin hækkaði í verði, álverð hækkaði í verði, landeldi kom inn á markaðinn og eftirspurn jókst hratt. Við sáum líka eftirspurn aukast hratt vegna áskorana í Evrópu, orkukrísunnar og í ofanálag var fólksfjölgun hér á landi að aukast mikið. Samtímis var minna af orku í boði því að lón Landsvirkjunar voru sögulega lág, sem hefur reyndar breyst undanfarið með slagveðrinu sem hefur gengið yfir. Ég segi þetta því að það hafa orðið miklar sviptingar bara á síðustu fimm árum og síðustu fimm ár eru eins og eitt kjörtímabil rúmlega í lengd. Þetta er því góð áminning um að ytri þættir geta breyst hratt sem hafa mikil áhrif á okkar orkumál. Bandaríkin og Evrópa tilkynntu t.d. nýlega um umfangsmiklar fjárfestingar í orkuinnviðum og gervigreind. Og ég spyr: Hvað mun það þýða fyrir okkur hér á Íslandi, fyrir eftirspurn hér? Það er eitthvað sem við þingmenn þurfum að þekkja. Mig langar þó að brýna sérstaklega nýja ríkisstjórn til að setja orkuöryggi almennings í forgang og beini því sérstaklega til nýs ráðherra að hafa stórt samfélagshjarta í þessum málaflokki, setja áherslu á jarðhitaleit, fæðuöryggi og það að tengja saman dreifðari byggðir sem sannarlega þurfa á því að halda. Um leið þarf að gæta að nýtni, nýsköpun og náttúruvernd (Forseti hringir.) sem mun reyna á með tilkomu vindorku. Sláum samvinnutón í orkumálum, vinnum þau faglega án upphrópana og ásakana því það er það sem Ísland á skilið.

Sala þessara hugverkaréttinda skilar ríkissjóði um 40 milljarða kr. tekjum og er skýr áminning um mikilvægi nýsköpunar fyrir íslenskt efnahagslíf. Hún varpar líka ljósi á mikilvægi Vestfjarða fyrir þjóðarbúið og nauðsyn þess að styðja við innviðauppbyggingu á svæðinu. Saga Kerecis sýnir hvernig nýsköpun getur skapað umtalsverð verðmæti fyrir samfélagið og að Vestfirðir geta leikið lykilhlutverk í þróun hugverka og líftækniiðnaðar á Íslandi. Það er hins vegar eins með þennan geira og aðra, að án góðra samfélagslegra innviða fá þeir ekki blómstrað að fullu.

Í fjórðungnum eru mikil tækifæri í sjávarútvegi, fiskeldi, ferðaþjónustu og hvers kyns nýsköpun. Hins vegar hefur innviðaskortur staðið í vegi fyrir frekari uppbyggingu og efnahagslegri þróun og tækifæri hafa glatast.

Forseti. Mig langar að ræða um skipulagða brotastarfsemi og helstu birtingarmyndir hennar hér á landi. Svo vill til að ég hef undanfarin ár stýrt rannsóknarsviði hjá Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu þar sem m.a. eru til rannsóknar mál er varða grun um skipulagða brotastarfsemi. Þau frumbrot sem einkum eru til rannsóknar hér á landi eru innflutningur og dreifing fíkniefna. Sú háttsemi er alls staðar í Evrópu og víðar í veröldinni talin vera sá afbrotamarkaður sem mestum fjármunum veltir.

Það er mikilvægt í baráttu við skipulagða brotastarfsemi að fjármál brotahópanna séu rannsökuð og eftir atvikum haldlagður ávinningur sem grunur leikur á að sé afrakstur starfsemi skipulagðra brotahópa. Svo það sé sett í samhengi þá er talið að haldlagning nemi um 2–3% af ólögmætum ávinningi brotastarfsemi Evrópu og endanleg upptaka í dómi er enn lægra hlutfall. Frú forseti. Netbrot eru efni í aðra umræðu en þó vil ég nefna það að frá því á Covid-tímum hafa skipulagðir brotahópar gert sig gildandi við alls kyns netsvik og það er sú tegund brota sem mest aukning er í. Sem kunnugt er hefur nýr hæstv. dómsmálaráðherra tiltekið sérstaklega að hún og ríkisstjórnin vilji beita sér sérstaklega gegn skipulagðri brotastarfsemi, m.a. með fjölgun lögreglumanna og er það fagnaðarefni. Það er engin sérstök ástæða til þess að mála stöðu er varðar skipulagða brotastarfsemi hér á landi of dökkum litum og þó að við fylgjumst með fréttum af Norðurlöndunum, einkum frá Svíþjóð þar sem við blasir alvarleg staða er varðar skipulagða brotahópa, þá eigum við ekki við sambærilegan vanda að stríða hér á landi. Við skulum þó gæta þess að við nálgumst ekki slíkt ástand meira en orðið er. Virðulegi forseti. Það er sannur heiður að stíga í ræðustól Alþingis í fyrsta sinn og vil ég þakka fólkinu í landinu fyrir traustið. Ég heiti því að nota rödd mína og áhrif til að bæta lífsgæði og auka tækifæri landsmanna allra og vinna þjóðinni til heilla. Ég hef mestallan minn starfsferil hingað til unnið að málefnum ungs fólks. Ég hef starfað í forvarnamálum, í félagsmiðstöðvum, fyrir íþróttahreyfinguna og í bæjarstjórn en í öllum mínum störfum hef ég sett það í forgang hvernig ég get unnið að velferð og auknum tækifærum fyrir ungt fólk til að blómstra á eigin forsendum og ná árangri í lífinu. Ég heiti því að halda áfram að beita mér fyrir málefnum barna og ungmenna hér á Alþingi en ég er afar stoltur af því að tilheyra stórum jafnaðarflokki sem leiðir ríkisstjórn sem hefur sameinast um þau grunngildi að standa vörð um almannahag og auðvelda fólkinu í landinu að ná árangri í sínu lífi, sama hvaða stöðu eða stétt þau tilheyra. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, hæstv. forsætisráðherra, forgangsraðar svo sannarlega í þágu almennings og setur börn og ungmenni í fyrsta sætið. Ríkisstjórnin hefur sett húsnæðismálin í forgang með bráðaaðgerðum til að auka framboð strax sem og langtímaáætlun til að tryggja að ungt fólk í dag geti eignast húsnæði í framtíðinni. Ríkisstjórnin hefur þegar ráðist í aðgerðir til að stytta biðlista barna eftir geðheilbrigðisþjónustu og fjármagna meðferðarúrræði vegna fíknivanda. Ríkisstjórnin hyggst hefja sókn í menntamálum og bæta umhverfi nemenda og kennara sem og að efla iðn- og verknám úti um allt land. Ríkisstjórnin hyggst móta fyrstu ungmennastefnu Íslands og beita sér fyrir jöfnu aðgengi barna að íþróttum, listum og frístundastarfi um land allt. Ég hlakka til vinnunnar fram undan en nú er kominn tími til að láta verkin tala.

Enginn sómi er að þingmálaskrá hæstv. ríkisstjórnar hvað menntun og líðan barna varðar. Er bráðavandinn virkilega ekki ljós? Við erum sem samfélag að bregðast börnum og ungmennum. Í málaflokknum ríkir neyðarástand. Íslenska æskulýðsrannsóknin staðfestir það. Með leyfi forseta: 75% stúlkna í tíunda bekk finna fyrir kvíða vikulega eða daglega, 75%, þar af 34% daglega. 40% stúlkna í tíunda bekk finna fyrir depurð vikulega eða daglega, þar af 17% daglega. Ungmenni eru meira einmana heldur en elsti aldurshópurinn á Íslandi. Er þetta ávarpað í þingmálaskrá? Svarið er nei. Hornsteinn íslenskunnar, lýðræðis og nýsköpunar er lesskilningur. Hvar standa íslensk 15 ára börn hvað þetta varðar samkvæmt OECD? Tæp 50% drengja eru ekki með grunnfærni í lesskilningi. Um helmingur drengja er ekki með grunnfærni í lesskilningi á gnægtarlandinu Íslandi. Rúm 30% stúlkna eru á sama stað. Og til að bíta höfuðið af skömminni þá voru tæp 30% 15 ára barna ekki með grunnfærni í skapandi hugsun, en skapandi hugsun er það sem getur skapað mikla fjármuni fyrir okkur. Þessi vinnubrögð hæstv. ríkisstjórnar auka stéttaskiptingu og aðra misskiptingu í samfélaginu. Ólíkt þeim erum við í Sjálfstæðisflokknum tilbúin með aðgerðir í þessum málaflokki. Við í Sjálfstæðisflokknum viljum lyfta öllum börnum og hámarka möguleika allra til jafnra tækifæra. Börn eiga ekki að gjalda stöðu sinnar eða stéttar. Virðulegi forseti. Okkur Íslendinga getur greint á um mál, stefnur, lífsskoðun eða gildi. Okkur þingmenn greinir á. Þess vegna erum við hér í ólíkum flokkum, mynduðum um ákveðna hugmyndafræði og hagsmuni. Þjóðfélagshópa greinir á. Verkafólk er oft ósammála samtökum vinnuveitenda um kaup, kjör og vinnuaðstæður. Um eitt greinir okkur ekki á: Enginn getur átt annan. Ekkert ríki í heiminum heimilar eignarhald á fólki. Þrælahald er hvergi leyft. Þess vegna er það ógnvekjandi og ömurlegt að upp skuli koma hvert málið á fætur öðru á íslenskum vinnumarkaði þar sem sannað er að erlent fólk vinnur hér ófrjálst, eitthvað sem við myndum aldrei láta bjóða okkur, og hefur lítið að segja um kaup og kjör. Við höfum aldrei fengið neitt án baráttu. Vel skipulagður vinnumarkaður er forsenda þess að sátt ríki og að þeim verðmætum sem samfélagið skapar sé skipt á réttlátan hátt. Hvernig snýr þessi þáttur vinnunnar að Alþingi Íslendinga? Brot á fólki á vinnumarkaði, ofbeldi gagnvart valdalitlu fólki á ekki að líðast og á ekki að vera refsilaust. Hér þurfum við þingmenn að taka til hendinni. Þennan smánarblett þarf að uppræta. Mansal á ekki að líðast og ætti aldrei að vera refsilaust. Þótt þjóðþingið hafi ýmis ráð og úrræði til að bæta aðstæður vinnandi fólks kemur það aldrei í stað öflugrar baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Það má gera gagn á Alþingi. Þegar maður hugsar um þessa baráttu þeirra sem eiga og þeirra sem vinna þá veltir maður fyrir sér hvort launafólk eigi nógu marga fulltrúa á Alþingi. Pétur Gunnarsson rithöfundur skrifaði eitt sinn, með leyfi forseta:

Það er ánægjulegt við síðustu alþingiskosningar að fulltrúum vinnandi launafólks fjölgaði á þingi. Við þurfum að nýta þann slagkraft til að styrkja stoðir velferðarkerfisins

Frú forseti. Ég vil byrja á því að óska nýkjörnum þingmönnum til hamingju með kjörið og frábært að heyra hér góðar ræður fluttar, fyrstu ræður þingmanna, og ég vona og veit að samstarfið á þingi verður gott þó að við tökumst að sjálfsögðu á um mál. Til hamingju öll. En það sem mig langaði að færa aðeins í orð er að undirstrika hversu mikilvægt það hefur verið af hálfu ríkisstjórnarinnar, af hálfu ráðherra, m.a. af hálfu forsætisráðherra forsætisráðherra og fleiri ráðherra ríkisstjórnarinnar, að færa það mjög sterkt í orð bæði í stefnuræðu og einnig í áramótaávarpi að eitt af fyrstu verkefnum þessarar ríkisstjórnar er að tryggja að það verði ekki sumarlokanir í meðferðarstarfi þegar kemur að fíknisjúkdómnum eða þegar kemur að aðstoð við börn. Það þarf engum að koma á óvart að þar er auðvitað verið að tala um Stuðla og meðferðarstöðvar SÁÁ, sem því miður hafa þurft að loka yfir sumarmánuðina, og það er eiginlega talsvert með ólíkindum að við séum í þeirri stöðu að ríkisstjórn þurfi að hefja sitt kjörtímabil á því að tiltaka svona sjálfsagðar aðgerðir. En þannig hefur þetta verið. Það hefur verið gríðarlega mikið vanmat á þessum sjúkdómi og á afleiðingum fíknisjúkdómsins hér í samfélaginu. Ég hef verið mjög gagnrýninn á síðustu ríkisstjórn í þeim efnum en það hefur ekkert endilega snúist um flokkana sem voru í ríkisstjórninni eða einhverja hefðbundna átakaása, hægri og vinstri. Það hefur snúist um þetta mikla vanmat á sjúkdómnum í gegnum áratugina sem auðvitað birtist hjá síðustu ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn ætlar að snúa af þeirri braut og þetta er fyrsta varðan í þeirri vegferð. Þetta er fyrsta varðan.

Ég veit og trúi því að allir þingmenn, óháð flokkum, óháð því hvort þeir hafi verið lengi á þingi eða séu að koma hingað núna, (Forseti hringir.) styðji þessi góðu mál sem eru auðvitað svo sjálfsögð, þ.e. að fólk geti treyst á að fá heilbrigðisþjónustu líka á sumrin.

Það er flugvöllurinn í Reykjavík. Loksins, loksins er kominn röggsamur samgönguráðherra sem heggur á þann hnút sem framtíð og öryggi Reykjavíkurflugvallar hefur verið, í upplausn til fjölda ára.

þar sem nýbyggingin er að rísa vegna nálægðar við innanlandsflugið. Undanfarin ár hefur stöðugt verið þrengt starfseminni og þétting byggðar í nágrenni flugvallarins er ekki heldur mjög góð. Það hefur verið ákveðið bæði af hálfu stjórnvalda og Reykjavíkurborgar. Á síðasta ári leist bæði þáverandi innviðaráðherra og borgarstjóra vel á að flugvöllurinn færi í Hvassahraun þó að Reykjanes logaði allt. Það var auðvitað galið að tala þannig. Borgarstjórinn í Reykjavík hefur dregið lappirnar frá því í fyrravor að fella niður tré sem stofna flugöryggi í hættu. Samgöngustofa hefur skipað en nú er austur/vesturflugbrautin lokuð og líf fólks sem þarf að nýta sjúkraflugið er auðvitað í stórhættu. Heilbrigðisráðherra segir það óboðlegt að öryggi sjúklinga sé í hættu vegna lokunar brautarinnar. Loksins, með þrýstingi frá nýjum samgönguráðherra, ríkisstjórninni og Samgöngustofu, hefur verið fyrirskipað og er byrjað að fella trén. Það hefur komið fram að hátt í 3.000 sjúkraflug hafa verið farin á síðustu fjórum árum og það sýnir þörfina, hve hún er mikil. Ég er ánægð með að forsætisráðherra hefur lýst því afdráttarlaust yfir að ríkisstjórnin standi með Reykjavíkurflugvelli og að hann sé ekki á förum. Það er ekki búið að finna annan stað fyrir hann. Það verður líka að ráðast í byggingu á nýrri samgöngumiðstöð á flugvellinum, sem er ekki til sóma, og endurskoða þessi bílastæðagjöld sem eru enn einn (Forseti hringir.) landsbyggðaskatturinn. En ég segi: Standið við samning ríkis og sveitarfélaga um að standa vörð um öryggi á Reykjavíkurflugvelli, öllum okkar